Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 18. töönädala teisipäevast istungit. Head kolleegid, täna on leinapäev, juuniküüditamise aastapäev. Mul on ettepanek mälestada juuniküüditamise ohvreid väikese leinaseisakuga.

leida liitlasi umbusaldusavalduse üleandmiseks haridus‑ ja teadusminister Liina Kersnale. Mul on hea meel, et need liitlased on nüüd leidunud Keskerakonna fraktsiooni liikmete ja EKRE fraktsiooni liikmete allkirjastatud avaldus on koos.Leiame, et Eesti Vabariigi haridus‑ ja teadusminister Liina Kersna on kaotanud usalduse ministrina jätkamiseks järgmistel põhjustel. Liina Kersna on riigihangete teostamise nõudeid rikkudes pannud toime võimaliku kuriteo, tekitanud riigile majanduslikku kahju, loonud põhjendamatuid eelistusi ühele konkreetsele ettevõttele, halvendanud ettevõtluskliimat ja Eesti riigi usaldusväärsust. Eelmise aasta oktoobris sõlmis ta kiirtestide hankimise lepingu OÜ‑ga Selfdiagnostics summas 5,1 miljonit, jättes seaduse kohaselt nõutava riigihankemenetluse korraldamata. Novembris sõlmis Liina Kersna koolidesse kiirtestide hankimiseks raamlepingu OÜ‑ga Medesto Logistics summas 2,3 miljonit, jättes taas seaduse kohaselt nõutava riigihankemenetluse korraldamata. Jaanuaris käesoleval aastal muutis ta seda lepingut

on Liina Kersna teinud suuri sõnu eestikeelse hariduse arendamisest, kuid see tema tegevuses ei kajastu. Nimelt lõpetas ta eelmise valitsuse käivitatud programmi "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas", mis andis juba tulemusi ning saatis koolidesse ja lasteaedadesse eesti keele õpetajaid. Seda programmi ta enam ei rahastanud. Ka kõrgharidus[valdkonnas] ei ole ta hakkama saanud. Neil põhjustel soovime avaldada umbusaldust.

soove ei näe. Selle avalduse edasise menetlemise otsustame loomulikult vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele. Nüüd palun kohaloleku kontroll.

Hetkel registreerus kohale 69 Riigikogu liiget. Nüüd tuleb formaalselt, nagu me kõik siin juba teame, üle täpsustada päevakord. Nimelt, eilsel istungil jäi meil pooleli 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 [teine lugemine]. Me oleme teise lugemise muudatusettepanekute läbivaatamise juures. Eile õhtul lõpetasime 103. muudatusettepaneku hääletamise. Nüüd

need Riigikogu liikmed, kes on tänahommikuse seisuga sellest eelnõust taganenud ehk oma allkirja tagasi võtnud? Mul oleks hea meel, kui istungi juhataja loeks nad ette, siis meil oleks kindel ülevaade. Muidu mul tekib väikene segadus. Siin on üle 54 algataja, ometigi ma tean, et

Algatajad on ikka need 54 ja need 54 eelnõu algatajat on siin meie lehtede peal kenasti ka üles loetud. Me saame ikkagi eelnõu menetlemisega edasi minna. Aga enne lahendame veel protseduurilisi küsimusi. Valdo Randpere, palun! Tere hommikust! Ma mõtlesin, et kuna Tõnis tahtis teada, kes on sellest taganenud, siis äkki oleks kompromissi mõttes mõistlik ette lugeda, kes on selle algatanud. Küllap Tõnis oskab ise pärast liita Jaa, ma ei hakka meie aega praegu selle peale raiskama. Need algatajad on päevakorralehe peal kõik kenasti olemas. Seda on ka korduvalt ette loetud. Ma ei hakka seda tegema, võtan juhatajana selle voli. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Ma küsin seda, et kui meil on näiteks toetusrühma registreerimine, siis kõik saavad sellega liituda alguses, valitakse esimees ja aseesimees. Aga ka need, kes võib-olla tol hetkel ei ole saalis, saavad hiljem [juurde] tulla. Kuidas on võimalik näiteks saadikutel, kui kõik on algatajad, aga algataja lihtsalt kohtub sellel hetkel valijaga, kui see antakse üle, kas neil on võimalik enda allkirja hiljem sinna panna ja soovida, et nad oleks ka algatajad? Lihtsalt tehnilistel põhjustel, kui saadik ei viibi samas ruumis, kus teised algatajad. Tänan,

juba selline ehk siis on natukene hiljaks jäädud. Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Ma siis tulen teile selles mõttes appi, et ma küsin, kas minu info on õige, et sellest eelnõust – mitte algatamisest, vaid selle eelnõu toetamisest – on taganenud kuus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liiget. Need on Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske. Kas vastab tõele, et nendele ei lähe see eelnõu enam korda? Aitäh! Seda, kas see eelnõu neile korda läheb või mitte, te saate nende käest küsida. Aga see info, need nimed on ka minul olemas, jah. selle koha pealt on meie info sarnane. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Mul on selline protseduuriline küsimus. Kas see on siis korrektselt välja öeldud, kui ma teavitan Riigikogu suurt saali, et ma tahaksin kõikide eelnõude algataja olla, et alati võiks minu poole pöörduda? Ma pärast võin muidugi allkirja ka ära võtta, aga algatajaks ma ikkagi ju jään, sest nagu te ütlesite, kõige

Raimond Kaljulaid, palun! Kasutan võimalust reageerida sotsiaaldemokraatide nimel sellele, mida härra Mölder siin protseduurilise küsimuse sildi all proovis esitada. Loomulikult, sotsiaaldemokraatidele lähevad perehüvitised väga korda, meile läheb perede toimetulek väga korda, erinevalt Keskerakonnast, kellele see läks korda ainult poliitiliste intriigide punumiseks. (Hääl saalist.) Ma soovitan härra Mölderil protseduuriliste küsimuste ajal mitte esitada muid, asjasse mittepuutuvaid kommentaare.

Head kolleegid! Minu subjektiivse hinnangu kohaselt ei ole valdav osa meie esitatud küsimustest siin protseduurilised küsimused. Protseduuriline küsimus on kodukorra järgi küsimus istungi läbiviimise korra kohta: kellel on hääletamisõigus, kas pult töötab või ei tööta. Sellised küsimused. Mitte see, et me hakkame sisuliselt siin vaidlema. Ma loodan, et me saame ka täna minna eelnõu arutamise juurde, aga kui inimestel on veel küsimusi, püüame need lahendada. Taavi Aas, palun! Aitäh! Kas protseduuriliselt on õige, et fraktsiooni mittekuuluv Raimond Kaljulaid saab esineda sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel? Aitäh!

toetada perehüvitiste seaduse eelnõu. Meil on hea meel, et selle algatamisel osales neli erakonda. See, mida Tõnis Mölder ütles, on oluline informatsioon: sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuus liiget on sellest taganenud.Aga minu protseduuriline küsimus on seotud sellega, et Raimond Kaljulaid ütles, et ta tahab reageerida

Protseduurilisele küsimusele vastates: sellist seadusesätet meil ei ole. Sellepärast ma juhtisin ka meie kõigi tähelepanu sellele, et valdav osa nendest küsimustest ei ole olnud protseduurilised küsimused. Ma väga loodan, et Riigikogu suur saal peab sellest ka kinni ja me ei tekita protseduuriliste küsimustega taas omavahel vaidlusi sisulistes küsimustes, vaid keskendume eelnõude menetlemisele. Jaanus Karilaid, palun! Hea juhataja! Kas Raimond Kaljulaiu repliik ja osalemine mingites võimuintriigides tähendas seda, et kuue sotsiaaldemokraadi allkirja tagasivõtmine andis võimaluse osaleda mingis võimuintriigis? Järsku ta täpsustab lähemalt. Härra Karilaid! Ma just lõpetasin lühikese monoloogi protseduurilise küsimuse teemal. See ei olnud teil protseduuriline küsimus. Raimond Kaljulaid, ma loodan, et me ei hakka reageerima sellele, mida Karilaid ütles. Austatud härra aseesimees, hea istungi juhataja! Mul on tõepoolest protseduuriline küsimus. Mu küsimus on järgmine. Kui üks Riigikogu liige või mitmed Riigikogu liikmed, antud juhul Keskerakonna fraktsioonist, on kuritarvitanud protseduuriliste küsimuste esitamise võimalust, esinenud selle all erinevate poliitiliste avaldustega ja süüdistanud siin saalis esindatud teist erakonda asjades, mis ei vasta tõele, siis millised on selle erakonna esindajate võimalused sellel istungil nendele avaldustele vastata? Kui teie hinnangul protseduuriline küsimus sellist võimalust ei anna – ma nõustun siin väga austatud Riigikogu spiikri härra Ratasega, et nii see tõepoolest on, ka mina ei leidnud seda võimalust kodukorraseadusest –, kuidas siis oleks võimalik vastata? Vastuseta selline asi ju jääda ei saa, tegemist on ikkagi laimuga ja laim tuleb ümber lükata. Aitäh! No nagu ma ütlesin, juhataja saab juhtida tähelepanu sellele, et ei see esimene repliik ega ka vasturepliik ei olnud protseduurilised küsimused ja need ei ole siin saalis kohased. Ma väga loodan, et nii

ta ju ei näe Riigikogu liikme pähe, mida see soovib küsida, me näeme, et on registreeritud protseduuriline küsimus ja me peame selleks sõna andma. Siis me saame juhtida tähelepanu, et see ei olnud protseduuriline küsimus. Me jätkame seda traditsiooni või mis traditsiooni, seda põhimõtet ja selle hoidmist juhatamisel kindlasti ka edaspidi.

Me saime teada, et Reformierakonna fraktsiooni saadikud on esitanud kõik muudatusettepanekud paberkandjal, mitte elektrooniliselt. See tähendab, et neid sisestades võib olla tekkinud see hetk, kui, ütleme, 764. muudatusettepaneku number on võib-olla muutunud, sest inimene on inimlik ja eksib. See aga tähendab seda, et see ei väljenda konkreetselt antud saadiku tahet, millisena ta soovis seda muudatusettepanekut sotsiaalkomisjonile esitada. Kas te sel teemal olete enda fraktsiooniga rääkinud, kas te olete muudatusettepanekud saatnud elektroonilisel kujul, sest juba on mitmeidki selliseid anomaaliaid? Ei saa öelda, et see oleks halb, aga kordamine on tarkuse ema. Kui fraktsiooni esimees kolm korda teeb ühte ja sama ettepanekut, siis võimalik, et tal olid erinevad ettepanekud, aga inimesed lihtsalt väsisid. Kas te olete omalt poolt proovinud seda menetluslikku apsakat mingil määralgi heastada? Aitäh! Muudatusettepanekute hääletamisel me lähtume sellest, millised muudatusettepanekud on siia saali toodud. Muudatusettepanekute saali toomise eest vastutab juhtivkomisjon. Kui muudatusettepaneku tegija näeb, et tema muudatusettepanek on vigane, siis ta saab sellele juhtida tähelepanu ja siis on võimalik seda parandada vastavalt algselt esitatud muudatusettepanekule. Aga me lähtume sellest muudatusettepanekute loendist, mille komisjon on siia saali toonud. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! See on küll puhtalt protseduuriline [küsimus]. Nagu ma kuulsin, kuus sotsiaaldemokraati on peretoetustest eemaldunud ja see tähendab seda, et Lauri Läänemetsa rühmitus on kuuepealine. Aga kas kolmepealine Raimond Kaljulaidi ühendus on sotsiaaldemokraatidest eemaldunud, kas nad on esitanud avalduse Riigikogu juhatusele? Kas sotsiaaldemokraatide fraktsioon on nüüd kuuepealine ainult, Lauri Läänemetsa juhtimisel? Hea Aitäh! See ei ole protseduuriline küsimus. Fraktsioonide koosseisud ei ole protseduuriline küsimus. Aga minu teada sotsiaaldemokraatide fraktsioon on ikkagi selline, nagu ta on varasemalt olnud.

Aitäh! Mõistlik oleks piirduda sellega, et juhataja juhib küsija tähelepanu sellele, et tegemist ei olnud protseduurilise küsimusega. Tänan! Nii, nagu sipsti, rohkem pole. Ma alles hakkasin soojaks saama.Siis me läheme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Nagu ma ütlesin, me oleme 104. muudatusettepaneku juures ja meil on vaja siis ...

Aitäh! Reformierakonna fraktsiooni nimel soovin seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda soovin kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Head kolleegid, oleme jõudnud 104. muudatusettepaneku hääletamiseni. Selle ettepaneku on esitanud Toomas Kivimägi ja Toomas Järveoja. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18, vastu 45. Ettepanek ei leidnud toetust.Liigume 105. muudatusettepaneku juurde, mille on teinud Toomas Kivimägi ja Sulev Kannimäe. Erkki Keldo, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletust palun kümme minutit vaheaega. Aitäh, lugupeetud

Head kolleegid, 105. muudatusettepanek. Panen hääletusele 105. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Head kolleegid, panen hääletusele 107. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 112. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Aitäh, hea juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Aitäh,

kolleegid, oleme jõudnud 110. muudatusettepaneku hääletuseni, mille on esitanud Toomas Kivimägi ja Kristina Šmigun-Vähi. Seega panen hääletusele muudatusettepaneku nr 110. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 109. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 15, vastu 40. Ettepanek ei leidnud toetust.Muudatusettepanek nr 112, esitanud Toomas Kivimägi ja Vilja Toomast. Erkki Keldo, palun!

Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 112. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun ka kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

kolleegid, jätkame. 113. muudatusettepanek, esitajad Toomas Kivimägi ja Aivar Viidik. Juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Reformierakond palub hääletada. Palun võtta seisukoht!

Poolt 16, vastu 37, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Peeter Ernits, kas protseduuriline oli?

Kas Riigikogu juhatus on arutanud, kui palju see koera saba viilutamine on maksma läinud ja kui palju võib veel minna? Aitäh! Ei ole arvutanud. Riigikogu juhatusel on täna korraline koosolek, kus me kindlasti vaatame oma päevakorrad ja tegevused üle, aga arvutusi ei ole teinud. Kalle Grünthalil on protseduuriline. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Teatavasti Riigikogu saali toidunõudega ei tohi tulla. (Hääl

Aitäh! Mina toetan Kalle Grünthali ettepanekut ja ütlen, et olen aastaid võidelnud toidunõude vastu saalis. See on päris tõsiselt öeldud.Aga teine asi. Ka eelmine küsimus tegelikult inspireeris mind sõna võtma või küsima. Kas oleks võimalik nende vaheaegade hinna arvutamisel võrrelda seda hinda eelmiste vaheaegade võtmistega ja nende potentsiaalsete vaheaegadega, mida on kirjutanud oma muudatusettepanekutesse lugupeetud istungi juhataja erakond, et me saaks ka võrrelda? Muidu on lihtsalt hind, niisama on see selline abstraktne. Kas oleks võimalik? Ju see Riigikogu töötunni hind on umbes sama, sõltumata aastast.Läheme edasi. Protseduurilised said kõik nüüd lahendatud peale selle Reformierakonna tassi, aga küll see ka laheneb.

114. muudatusettepanek, esitaja Eerik-Niiles Kross, juhtivkomisjon on arvestamata jätnud ja Reformierakond palub hääletada. Palun teil võtta seisukoht!

Ettepanekut toetab 11 ja vastu on 38 saadikut, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.115. muudatusettepanek, selle tegija on Eerik-Niiles Kross, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Heidy Purga, palun! Ma tänan, hea istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada ja enne seda palun kümme minutit vaheaega. Teeme kümneminutilise vaheaja.V

Poolt 16, vastu 42 ja erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.116. muudatusettepanek, esitajad Eerik-Niiles Kross ja Annely Akkermann. Juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Heidy Purga, palun! Suur aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada ja enne seda palun kümme minutit vaheaega. Aitäh! Suur aitäh, lugupeetud

Head kolleegid, vaheaeg on läbi. Menetleme 116. muudatusettepanekut, esitajad Kross ja Akkermann, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Reformierakond on palunud hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Seda ettepanekut toetas 16 saadikut, vastu on 41. Ettepanek ei leidnud toetust.Muudatusettepanek nr 117, esitajad on Eerik-Niiles Kross ja Yoko Alender, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada ja enne seda palun kümme minutit vaheaega. Aitäh! Kümneminutiline vaheaeg. Palun!V

Head kolleegid, meil on käsil 117. muudatusettepanek. Palun võtta seisukoht ja hääletada selle üle!

austatud juhataja! Austatud kolleegid! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Meil oli plaanis – me arutasime seda fraktsioonis – pidada üks nõupidamine enne 120. muudatusettepanekut. nüüd on niimoodi, et kell liigub sellises tempos, et on karta, et see ei mahu enam istungisse ära.

Siis oleks pidanud Reformierakonna fraktsioon tegema ettepaneku istungi pikendamiseks. Istungi pikendamise ettepanek peaks mulle siia laekuma ka kirjalikult. Istungi pikendamist tuleb hääletada ja enne hääletamist on võimalik võtta kümme minutit vaheaega, mis tähendab, et istungi sees enam seda pikendamise hääletust tõenäoliselt pidada ei saa. Aga mulle ei ole ka seda ettepanekut laekunud. Nii et me menetleme edasi homme kell

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada ja ühtlasi palun ka kümme minutit vaheaega. Selge. Kümmet ei oleks vaja olnud, ühest piisaks, siis on istung meil tänaseks lõppenud. Jätkame homme.